Dame i gospodo! Nastavljamo sjednicu. Na dnevnom redu je 1. Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu: između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske za projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj, s Amandmani do kraja rasprave koji su proveli Odbor za zakonodavstvo, financije i državni proračun. Želi li državni tajnik dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite!

predsjedniče, državni tajniče, vas šestero saborskih zastupnika, sa mnom sedmero, osam sada, već evo, ide na bolje i gospodin Šeks deveti. Sve više i više napredujemo. Međutim evo vrlo kratko, ali samo da kažem. Za ovaj ugovor IDS neće glasati. Mi ćemo biti suzdržani. I sad se normalno vas osmero ili devetero zastupnika pita i zašto? Zato jer evo iz ovoga iščitavam gospodine državni tajniče, da je na djelu jedna najprizemnija marginalizacija Istre. Oni koji najviše participiraju u državnom proračunu po glavi stanovnika, ti su na neki način i najviše zakinuti. Za mene kad iščitavam ovaj ugovor bez obzira što ima taj međunarodni element, na djelu je jedna nečuvena drskost gdje se Vlada na jedan da nikoga ne uvrijedim, na jedan čudan način ponaša. Vidite, ovaj ugovor težak je 655,3 milijuna kuna. Na to treba jasno nadodati 144,1 milijun kuna za PDV. Ukupno je riječ o 800 milijuna kuna. I sad se onda postavlja pitanje koliko recimo od tog novca ide za Opću bolnicu u Puli? Za Opću bolnicu Pula ide točno nula kuna. Istina je, do '47. Istra je formalno bila Kraljevina Italija. Stvarno je zaslugom Titovih partizana bila dio Hrvatske, Slovenije. Ali po stanovniku ni jedan prostor Republike Hrvatske od '90. godine do danas u državni proračun ne izdvaja više od Istrijana. I sad si ja postavljam pitanje, zašto se taj prostor na neki način zakida, financijski zaobilazi? Istina je, ništa drugačije nije bilo ni za vrijeme Trećesiječanjske Vlade. Međutim, što želim reći? Sa problemom Opće bolnice u Puli ne može se nositi Županija istarska. Županija istarska ima proračun negdje oko 210 milijuna kuna. Opća bolnica ima godišnje rashode od preko 180 milijuna kuna. Ovim ugovorom, ovih spomenutih 800 milijuna kuna ide znači za bolnicu u Vukovaru, nemam ništa protiv. Ide za bolnicu u Lipiku, nemam ništa protiv. Ali ide i za Split, za zagrebački "Merkur", Bolnicu za tumore u Zagreb, za Opću bolnicu Zadar i za Kliničko bolnički centar u Osijeku. Znam da je svima potrebno. Ali je potrebno još i nekima. Za "Merkur" je recimo, za Bolnicu za tumore mi je jasno zašto ti novci idu tamo. Pa eto, naše kolege su doktor Hebrang, doktor Turić. Jasno mi je isto tako, zašto ide za Zadar? Zašto ide u Split? Znači zbog gospodina Sanadera, premijera. Zbog ministra Kalmete. Znam zašto ide u Osijek? Zbog gospodina Šeksa. Ali, Hrvatska nije samo Hrvatska tamo gdje je i HDZ. Već Hrvatska je i neka Istra i Varaždin i Međimurje i da ne nabrajam sada sve ostalo. Da se razumijemo. Ja mislim da nema ovdje nitko ništa protiv ni bolnice u Zadru, nitko nema protiv bolnice u Osijeku, nitko nema protiv "Merkura", nitko nema protiv Bolnice za tumore. Dapače, nikad ne znamo gdje možemo u životu i kada završiti. Ali mene vrijeđa na primjer da gospodin Kalmeta u svojih četiri godine mandata u jedan Zadar je povukao milijardu eura. Sigurno milijardu eura. Brat, bratu, ajde. S onom cestom dolje, sa lukom itd. Sve je to potrebno. Ja se slažem. Ali s druge strane gledam da u državnom proračunu Republike Hrvatske, Istra je zastupljena kao da smo u '37. a ne u 2007. To je ono što mene vrijeđa. I zato nećemo dignuti ruku za ovaj ugovor i zato ćemo biti suzdržani. Jasno ja ne očekujem puno od ove vlasti. Bogami ne nadam se ni puno od one buduće. Ali zato želim da se ova zemlja decentralizira i da pomoću, i da bez pomoći ikoga na svome, sa svojim možemo raspolagati po svome. Evo, to je ono što sam htio reći. I doista, riječ je o 800 milijuna kuna. Problemi u općim bolnicama diljem Hrvatske, nije riječ samo o Puli, nego jednako tako i u jednom Varaždinu, jednako tako u Šibeniku, jednako tako gore u Slavonskom Brodu ili Čakovcu, a opet te bolnice nažalost ne dobijaju ništa, nego ide strogo prema onim centrima gdje je kako bi netko rekao, netko ima svog kuma u hrvatskoj izvršnoj vlasti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Eh, kuma jednog, kuma drugog, kuma trećeg. Poštovana zastupnica Ruža Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo, ja bih htjela reći par riječ da ne prođe ovaj važan prijedlog zakona za važne projekte. Kolega je točno rekao da ovo ide za obnovu bolnice i u Vukovaru, a znamo da je bolnica u Vukovaru od 2000. do 2003. godine bila u potpunosti zapostavljena. Mnogi projekti koji su bili započeti bili su zaustavljeni. I dobro je da se ta bolnica do kraja obnovi, jer je ta bolnica od posebnog značaja, mogli bi reći bolnica spomenik. Sigurno da se radi o značajnim sredstvima, ali kao što kažem i o značajnim projektima. Vidimo, ako vidimo ovdje cilj ovoga zakona što se želi postići s njime. Vidim da su ciljevi itekako opravdani od povećanja dostupnosti zdravstvenih usluga široj populaciji do skraćenja liste čekanja ali i smanjenje stope mortaliteta od bolesti kardiovaskularnog sustava i bolesti, malignih bolesti. Jer vidimo da od deset vodećih uzroka smrti na prvom mjestu su ishemijske bolesti srca, cerebrovaskularne bolesti, insuficijencije srca i onda dođu zločudne novotvorevine. za trošenje ovih sredstava dobro osmišljeni. Ja ne bi mogla reći da se sredstva troše ovako prema nečijim privilegijama sjećam se, sigurno da i bolnici i sve ono što je potrebno drugim bolnicama potrebno je i bolnici u Puli, to nema nikakve dvojbe ali se možda krivo shvaća da bolnica živi ako bolnica ima toliki proračun da je to opterećenje županije. Bolnica ima svoju mjesečnu tranšu koja bi trebala biti za normalno funkcioniranje bolnice. Prema tome, trebalo bi biti jednako opterećenje kao i za svaku drugu sredinu. Kada se radi o ovim projektima znači za sprječavanje malignih bolesti ili bilo šta ovim prevencijama to je jednako dostupno za sve sredine pa tako tako i za navedenu i mislim da se tu zaista postiglo puno. Provodi se program već sada program "mamma" koji daje dobre rezultate. Slijedeći program je isto rano otkrivanje malignih bolesti probavnog trakta odnosno debelog crijeva itd. I ja sam izuzetno sretna što mogu reći da evo prije par mjeseci što nam je bilo nezamislivo da naš pacijent recimo iz okoline Županje iz ovog mog područja može u tri sada doći do intervencije kardiovaskularne kao što smo mogli to samo slušati u Zagrebu. Prema tome, puno se napravilo i sa ovim sredstvima koja su sigurno značajna i napravit će se i daleko više i zato podržavam prijedlog ovog zakona. Hvala.